Gospodine Starčeviću, ja vam se zahvaljujem što ste postavili pitanje za našu avio liniju za Kairo. Tako je da postoji politički dogovor da se uspostavi ta avio linija.Međutim, pre nego što budemo govorili o uspostavljanju te avio linije, želim da vam kažem da mi sa velikim ponosom od 2013. godine pratimo razvoj naše domaće avio kompanije Er Srbija. Ona je sada skoro 100% u našem vlasništvu, domaćem vlasništvu i kao što se sećate 2013. godine bilo je zaista velikih napada na Vladu Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića kada je doneta odluka da se ukine i da se napravi nova nacionalna avio kompanija u kojoj je tada Etihad imao 49%.Oni koji su nas tada napadali zato što nemamo potpuno domaću kompaniju sada kada je ona skoro potpuno u našim rukama, kada je vlasništvo Vlade Republike Srbije, sada nas napadaju i tvrde da treba da imamo nekog

Kao što sami znate, ekspanzija &quot;Er Srbije&quot; je počela 2022. i nastavila se 2023. godine. Mi smo 2022. godine otvorili 15 novih linija, a 2023. godine 23 linije. To je bio trenutak kada je &quot;Er Srbija&quot; iskoristila završetak korone i kada je prva od svih evropskih avio kompanija krenula u ekspanziju i zato držimo jedan značajan deo tržišta u ovom regionu.Mi smo u 2023. godini, moram da vas podsetim, otvorili i Porto i Budimpeštu i Ankaru i Katanju i Izmir i Istanbul, zatim Lisabon, Hamburg, Geteborg, Napulj, Heraklion na Kritu, Krakov, Varnu, Ohrid, Rodos, Krf, Hanju, to je takođe na Kritu, Palermo.U 2024. godini otvorili smo jednu avio liniju prema Mostaru i to je bilo obećanje predsednika Vučića da će Srbija otvoriti liniju prema Mostaru.Imamo u planu, s obzirom da očekujemo da

kada bude stigao u avgustu taj još jedan širokotrupni avion, mi ćemo početi da letimo za Gvandžo, a očekujemo da do kraja godine a najkasnije početkom sledeće godine počnemo sa letovima i prema Šangaju. U tom trenutku ćemo imati tri avio linije za Kinu. Znači, postojeća prema Tjenđinu, Šangaj i Gvandžo.Razmišljamo, i to je plan za sledeću godinu, da otvorimo još jednu liniju prema Severnoj Americi, tamo prema jugu Amerike, da li će to biti Majami ili neka druga, to ćemo videti. U svakom slučaju, kažem, veoma smo zadovoljni kako kako se naša kompanija razvija.Ono što mogu da vam kažem, to je da smo mi, i to je zaista podatak za ponos, 8. jula u &quot;Er Srbiji&quot; u ovoj godini, 2024. godini, prevezli dva milionitog putnika.

pričamo o aerodromima, aerodrom &quot;Nikola Tesla&quot; je u prvih šest meseci imao 3,7 miliona putnika, što je inače porast od 13% u odnosu na 2023. godinu, a 42% u odnosu na 2019. godinu. Imali smo ukupno u prvih šest meseci sa aerodroma &quot;Nikola Tesla&quot; 39.580 letova, što je porast od 9% u odnosu na 2023. godinu i porast od 25% u broju letova u odnosu na 2019. godinu.Pre dva dana je otvoren novi terminal na aerodromu &quot;Konstantin Veliki&quot; u Nišu. Putnici su juče počeli da koriste novi terminal i ono sa čime smo mi posebno zadovoljni, prošle godine je taj aerodrom imao skoro 450 hiljada putnika, a 2012. godine je imao manje od 30 hiljada putnika. U ovom trenutku letimo sa 13

smo ukupno uložili oko 33 miliona evra investicija u sam aerodrom &quot;Konstantin Veliki&quot;. Znači, uložili smo oko 11 miliona evra u novi terminal, uložili smo oko pet miliona evra, malo više od pet miliona evra u samo opremanje i više od 17 miliona evra u parterno uređenje. Urađeno je 530 novih parking mesta, 103 mesta za kamione, urađena je kompletna kanalizacija, privezan je aerodrom na mreže, kako gasnu, tako i na sve ostale i sada su se stvorili uslovi da krenemo u drugu fazu razvoja aerodroma &quot;Konstantin Veliki&quot;. Tu nas čekaju investicije između 80 i 90 miliona evra. Prvo moramo da uradimo drugu zgradu, onu staru zgradu koja će morati da se sruši, kako bismo dobili kompletno novu zgradu, kompletno drugi terminal, treba da uradimo pistu za rulanje, koja sada ne postoji, zatim da uradimo rekonstrukciju, zatim mesta za devet aviona, sada imamo za šest, za parkiranje. Dalje, treba da rekonstruišemo postojeću sletno-poletnu stazu, što je takođe posao koji nas čeka.Ono što je takođe važno, zahvaljujući izmeštanju pruge iz centra Niša, znači izgradnje obilaznice železničke oko Niša, mi ćemo ukloniti prugu koja prolazi delom pored aerodroma, dobiti novih 300 mesta pristupa, što znači da ćemo na aerodromu &quot;Konstantin Veliki&quot; moći da koristimo da sleću i avioni i avioni više kategorije, što će naravno imati veći broj putnika.Ono što je plan, to smo dogovorili sa predsednikom Republike, to je da počnemo pregovore sa niskobudžetnim kompanijama. Vlada Republike Srbije će zajedno sa gradom Nišom ponuditi subvencije određenom broju kompanija kako bi mogli da potpišu ugovore sa nama na više godina i kako bismo pozicionirali niskobudžetne kompanije prema Nišu, jer na taj način oslobađamo prostor na beogradskom aerodromu. Za nas je to veoma važno. Mi očekujemo od 2027. godine preko tri i po miliona putnika koji će doći samo zbog Zato što očekujemo preko tri i po miliona putnika, važno je da više niskobudžetnih kompanija leti iz samog Niša. Posebno će to biti važno kada 2028. godine bude završena brza pruga između Beograda i Niša. Tada će se od Beograda do Niša putovati sat i 40 minuta, što znači da će ljudima koji žele da lete i niskobudžetnim kompanijama biti veoma lako da dođu brzim vozom do Niša i kasnije, naravno, da se prevezu tamo gde žele, što će potpuno pozicionirati aerodrom Niš, koji će sada sa novim terminalom imati potencijal za milion i po putnika.Ono što želim da vam kažem i što mislim da je veoma značajno kada je u pitanju sam avio saobraćaj, osim ovog leta prema Kairu, danas je održana, i to mogu da vam kažem ekskluzivno, Međuvladina komisija za trgovinsku i ekonomsku saradnju Srbije i Azerbejdžana u Bakuu. Naš kolega Nikola Selaković predsedava ovom komisijom sa srpske strane, bio je tamo. Ono što je postavljeno kao prioritet saradnje dve države, to je uspostavljanje avionske linije između Beograda i Bakua. Tako da ćemo u narednom periodu sa Vladom Azerbejdžana razgovarati o tome. Za svaku liniju je potrebno vreme da postane profitabilna i mi ćemo napraviti, ja se nadam, dogovor sa Vladom Azerbejdžana kako ćemo ćemo pokriti određene troškove dok se ljudi ne naviknu na tu liniju i na taj način da ta linija postane profitabilna.Moram da vam kažem da je naša linija, recimo, prema Čikagu potpuno profitabilna, veoma brzo je bila potpuno popunjena, izdržali smo, sačekali smo da linija prema Njujorku postane profitabilna i, ono što je zanimljivo i što je važno, mi smo uspeli da pokupimo regionalne putnike i to je bilo suštinski posebno značajno.Nas, naravno, čeka nastavak investicija kada je u pitanju aerodrom &quot;Nikola Kao što i sami znate, francuska kompanija &quot;Vansi&quot; ima prema ugovoru o koncesiji obavezu da nastavi sa investiranjem u sam aerodrom &quot;Nikola Tesla&quot;. Ono što mogu da kažem, to je da je MUP Republike Srbije kupio, što mislim da je značajno za sam aerodrom i za funkcionisanje aerodroma,

već da počnemo da ih postavljamo u julu. Odlučili smo se da to ne radimo tokom jula, da sačekamo da prođe letnja sezona, zato što bi u tom slučaju smanjili kapacitet na pasoškoj kontroli za 25% i od septembra će ti čitači biti postavljeni, što znači da ćemo imati mnogo veći kapacitet kada je u pitanju prolaz na pasoškoj kontroli jer će se pet puta brže prolazitikroz same elektronske gejtove. Tu želim da se zahvalim ministru Gašiću, on je bio ministar unutrašnjih poslova kada smo pokrenuli to i naravno ministru Dačiću koji sada takođe to radi. Mi smo zaista uradili veliku stvar i osavremenili naš aerodrom kada je u pitanju sam prolazak putnika.Takođe, mogli ste da primetite da ove godine skoro da nema problema u funkcionisanju aerodroma, što za razliku od prošle godine, kada smo zaista imali dosta problema, ne samo mi, već i drugi evropski aerodromi, ali sada smo malo povećali konkurenciju, u smislu da je za ground handling, odnosno za posao zemaljskog operatera, otvorili smo tržište, došlo je nekoliko velikih kompanije, među kojima je jedna od najvećih na svetu, britanska kompanija &quot;Menzis&quot;, koja je preuzela preko 50% operacija na beogradskom aerodromu, preuzela je i Srbiju i još neke druge kompanije.Na taj način smo, kažem uvođenjem konkurencije, uspeli da rešimo problemi koji su bili tokom prošle godine.Uvek kada je u pitanju letnja sezona ima i gužvi, to je normalno kada su špicevi, tako je na svakom aerodromu, ali za nas je bilo veoma važno da to bude svedeno na najmanju moguću meru i da aerodrom zaista bude prolazan.Kada je u pitanju aerodrom „Nikola Tesla“, kažem, čekaju nas nove investicije i mi ćemo nastaviti jer naš cilj cilj je da aerodrom „Nikola Tesla“ ima 15 miliona putnika. To je naš zajednički cilj sa kompanijom koja drži koncesiju.Takođe, želim da vas obavestim da ćemo tokom jula meseca početi izgradnju pruge između Zemun polja i Surčina koja će voditi od Zemun polja do centra Surčina, zatim do aerodroma „Nikola Tesla“ i do i do Nacionalnog stadiona, odnosno kompleksa EKSPO. Ta pruga je dužine 19, skoro 19 kilometara. Za nju smo naručili devet vozova, kineskih vozova, gradskih vozova koji su za brzine od 120 kilometara na sat imaćemo prugu završenu do kraja 2026. godine. Na taj način ćemo povezati aerodrom „Nikola Tesla“ sa tom prugom jer prema direktivi Evropske komisije koja je nedavno usvojena, tokom prošle godine, svi aerodromi koji imaju više od 12 miliona putnika moraju da budu povezani prugom i na taj način da se omogući da putnici dolaze i železnicom na sam aerodrom.Kako smo mi sigurni da će aerodrom „Nikola Tesla“ u naredne tri godine doći do 12 miliona putnika za nas je važno da on bude povezan prugom, a to će omogućiti da neko ko je iz Novog Sada može vozom da dođe na aerodrom, da neko ko je iz Kragujevca sutra, ko je iz Niša ili ko je iz Valjeva, iz drugih delova Srbije mogu da koriste železnicu kako bi došli na sam aerodrom „Nikola Tesla“. Tako da, hvala na ovom pitanju.Ono što želim da vam kažem je da ćemo mi u svakom slučaju nastaviti sa širenjem mreže naše nacionalne avio kompanije, ali ono što moram da istaknem, i to na kraju želim da to bude svima jasno, „Er Srbija“ profitabilna kompanija. Ona ne prima subvencije iz državnog budžeta. Malo je takvih avio kompanija u Evropi koje posluju bez subvencija iz državnog budžeta upravo zato što odluke o tome koje će linije da budu otvorene donosi menadžment kompanije na osnovu procena i oni, naravno, odgovaraju za te odluke. Zato kada mi želimo uz dogovore sa nekim drugim zemljama da uvedemo nove linije mi procenjujemo i troškove i nalazimo način kako ćemo u prvom periodu dok te linije ne zažive te troškove da pokrivamo, jer je to jedini način da avio kompanija kao što je „Er Srbija“ bude uspešna. Ona je prošle godine isplatila dividendu. Dakle, „Er Srbija“ je primer dobre kompanije koja je sada u vlasništvu države, koja ostvaruje dobre poslovne rezultate upravo zato što imamo i stranog menadžera. Kao što znate Čeh je na čelu te kompanije, jedan od boljih evropskih menadžera. Zaista dobro radimo i upravo i upravo nam je zato važno da svaka avio linija koja se otvara bude usklađena sa realnim ekonomskim potrebama avio kompanije i tako ćemo uspeti da sačuvamo „Er Srbiju“ je „Er Srbija“ je važna kako za razvoj turizma, tako i za razvoj privrede.Mi imamo nameru da, između ostalog, u narednom periodu uložimo više u kargo saobraćaj, kad je u pitanju Niš. Da bi naravno bilo kargo saobraćaja morate da imate fabrike. Predsednik Vučić jed pre dva dana postavio kamen temeljac za desetu fabriku u Nišu. Kada imate fabrike imate i proizvode i zato može da se razvija kargo saobraćaj. To nam je plan i to ćemo raditi u narednom periodu.Hvala na ovom pitanju i naravno mi smo otvoreni i dalje da razgovaramo o tome kako da „Er Srbija“ prati našu spoljnu politiku i dobre odnose koje imamo sa drugim državama. Hvala.Reč ima ministar Milan Krkobabić. Gospođo Brnabić, uvaženi predsedniče Vlade, poštovani narodni poslanici, građani Republike Srbije, dozvolite mi par rečenica, trudiću se da budem veoma koncizan, pragmatičan.Odgovor na pitanja gospodina Starčevića otvorena su nam nova tržišta, nesporno. Zasluga ove Vlade, predsednika Republike je nesporno. Otvorena su nam imamo šansu da uđemo na ta tržišta. Carine su smanjene ili skinute potpuno. To je samo, poštovani prijatelji, prvi korak.Gospodin Martinović je bio vrlo detaljan, ali mislim da ste ga malo sprečili da do kraja kaže neke ključne stvari. Pričao je o tome, sasvim sam, veoma sam ozbiljan, o tom prvom koraku, ali sledi i taj drugi korak. Otvoreno tržište ne znači i siguran plasman naših proizvoda, pogotovo poljoprivrednih proizvoda. Evropa, svet nude izuzetne proizvode po izuzetno, ja bih rekao, i niskim cenama. Šta nas čeka? Ovo pre svega se odnosi na 520.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Neki od tih ljudi nas sad gledaju i ovo je njima upućeno. To su mali poljoprivrednici. Oni proizvode i voće i povrće i mleko i meso. Naravno, osnov za uspeh na nekom tržištu je ono čuveno 3K kvantitet, kvalitet i konstantnost svega toga.Da se ne zavaravamo, male količine ne znače mnogo na velikim tržištima. Jedan Kairo je grad preko 20 miliona ljudi,

zemljoradnici Srbije, taj naš jogurt, to naše mleko, taj naš sir uvek mora da ima isti procenat masnoće,

tu očekujem da u novom budžetu izdvojimo znatna sredstva, da se posebno pozabavimo utvrđivanjem kvaliteta, a i ono što se zove posebno istraživanje specifičnosti pojedinih tržišta. Ta tržišta nisu uniforma, ona svako za sebe je osobeno i stoga moramo pristupiti na valjan način.Još jednom, ovo je velika šansa, što se tiče individualnih poljoprivrednih proizvođača, 520 hiljada. Apelujem na njihovo udruživanje kroz poljoprivredne zemljoradničke poljoprivredne zemljoradničke zadruge, da poljoprivredne službe pojačaju svoju aktivnost i svi skupa da tu veliku šansu koju smo dobili kao privreda, kao poljoprivreda, iskoristimo.Još jednom na kraju moram da podsetim,

Prema njemu moramo da se odnosimo sa najvećom pažnjom. Ljudi, mi nismo Hrvatska, mi nemamo more, to je naša ključna prednost.Istovremeno, završiću sa ovim dogovorom, sa poljoprivrednicima, pristup mora da bude sistemski, i sistematičan, celovit i da se ne bavimo poštovani prijatelji, posledicama nego da otklanjamo uzroke. Toliko i zahvaljujem na pažnji.

otvaranje novih tržišta je jedan od ključnih zadataka koji se postavljaju pred srpsku spoljnu politiku.Mi u ovom trenutku aktivno radimo na tome da na predstojećem zasedanju Generalne skupštine UN koja će se održati u septembru mesecu u Njujorku, Republika Srbija potiše još sporazuma koji se odnose i na trgovinu i na investicije i da stvorimo dodatne pretpostavke za pristup novim tržištima. Ali, za sve veoma je važno da negujemo političke odnose sa zemljama širom sveta i mi sa mnogo elana i entuzijazma nastavljamo multivektorsku spoljnu politiku Srbije.U ovom trenutku Srbija ima diplomatsko-konzularna predstavništva u 104 centra. Mi nameravamo da u narednom periodu kadrovski, materijalno, logistički ojačamo to naše prisustvo. U nekim centrima mi već u saradnji sa Mađarskom ostvarujemo radi uštede prisustva, zajedničko prisustvo, radi uštede sredstava to radimo, dakle, iz istih zgrada. U narednom periodu sagledaćemo kako i gde možemo na još mesta, na ekonomičan način da proširimo svoje prisustvo.Hoću svoje prisustvo.Hoću da vas kratko izvestim o tome da sam u prethodnih mesec dana učestvovao na čak šest velikih međunarodnih samita. Sastao se sa desetinama i desetinama kolega, sa kojima je na svakom od ovih sastanaka tema širenje ugovorne baze bila jedna od ključnih.Prethodne nedelje u Beogradu je boravila ministarka spoljnih poslova Japana. Nakon sastanka koji smo održali sa ministarkom spoljnih poslova Japana, zajednički je dogovoreno da objavimo potpisivanje sporazuma o o investicijama između Srbije i Japana. To će da bude u konkretnom slučaju sa ovom zemljom, jedan dodatni impuls. To je na fonu onoga što predsednik Vučić radi i što je radio u prethodnim godinama i što ste potcrtali kada je reč o Egiptu, a ono što je naša nacionalna politika to je nacionalno odgovorna spoljna politika pružene ruke. Da bi ona bila realizovana, naravno, mora da se nastavi i sa ekonomskim rastom i razvojem. Mi smo u prethodnom periodu zaista mogli da, kao vrlo efektnu tačku za promenu slike o Srbiji, koristimo i činjenicu da je Srbija zemlja koja je u prethodnih 10 godina više nego udvostručila BDP, koja trenutno gradi 10 novih autoputeva, dve brze pruge koja se ubrzano razvija i predsedava globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju.Dakle, sve činjenice koje ne možete da pročitate u „min strim“ medijima, u velikom broju zemalja, i naša misija menjamo sliku i imidž o Srbiji u svetu je zasnovana i na kvalitetnom srpskom proizvodu. Dakle, nisu samo sprske diplomate, srpski političari i privreda ono što menja sliku o Srbiji, već i individualni srpski proizvođači. Dok sam služio kao diplomatski predstavnik Srbije, često sam sa ponosom mogao da pokažem našim domaćinima i sok iz Kosjerića, domaći, i rakije koje se proizvode od Gruže, Čačka, Arilja, nema kraja Srbije koji nema nešto izuzetno po kvalitetu, tradiciji i ukupnom karakteristikama da ponudi globalnom tržištu.Želim da vas uverim, ne želeći da trošim previše vremena, da vaš upit i vaš zadatak koji ste nam dali shvatamo veoma ozbiljno, da ćemo u narednom periodu udvostručiti trud na tome da Srbiju predstavimo kao atraktivnu destinaciju za saradnju u oblasti privrede i poljoprivrede, ali iznad toga da tu mrežu prijateljstava sa zemljama i narodima širom sveta, koje je nasleđe prethodnih generacija i predstavlja izuzetnu uporednu prednost za našu zemlju čuvamo, negujemo i pretvorimo u zalog za uspešan razvoj naše zemlje u budućem periodu.Sporazum koji npr. imamo sa Narodnom Republikom Kinom, koji je stupio na snagu od 1. jula, predstavlja istorijsku šansu koju će i naši unuci, verujem, umeti da vrednuju, a između ostalo, on doprinosi i da Evropa kao kontinent smanjuje svoj deficit u spoljnoj trgovinskoj razmeni sa Kinom. Dakle, to je jedan i srpski i sve evropski koristan sporazum. Ovakvu vrstu aktivnosti nastavićemo da preduzimamo.Kada je reč o EU sa kojom ostvarujemo preko 70% razmene, moram da kažem da mi nastavljamo jačanje političkih odnosa sa državama. državama. Prisustvovao sam i sastanku Saveta ministara spoljnih poslova EU u Luksenburgu. Ova vlada je definisala proces evropskih integracija kao svoj strateški prioritet, i okviru toga mi ćemo nastaviti da insistiramo da i tokom pristupanja i pri pristupanju Srbije u EU srpski poljoprivrednici, sprski poljoprivredni proizvođači budu jednako tretirani kao oni u Nemačkoj, Francuskoj, ili bilo kojoj drugoj zemlji. Više puta sam javno ponovio mi hoćemo da budemo deo te zajednice i vrednosno i politički i na svaki drugi način, ali ne želimo da budemo Puertoriko EU, dakle teritorija bez prava glasa, i teritorija čiji proizvođači, privrednici i građani neće imati apsolutno jednaka prava.Srbija ima šta da ponudi EU. Mi imamo ekonomiju koja je zdrava, BDP koji se razvija i raste svake godine 4.7% samo u prvom semestru ove godine, i ulaskom Srbije EU bi dobila snažan par ruku. Dakle, mi imamo ozbiljne adute u svojim rukama, da ne govorimo samo o resursima, prirodnim, govorim pre svega o ljudima. Govorim pre svega o tradiciji, istoriji, elanu, kulturi i vrednostima koje sa sobom donosimo i zbog toga imamo razloga da gordo i čvrsto insistiramo na tome da naši interesi budu uvaženi.Da ne dužim, samo hoću da kažem pošto vidim ovde svoje prijatelje sa Kosova i Metohije, da ćemo mi Ministarstvo spoljnih poslova još aktivnije uključiti u podršku našem državnom pregovaračkom timu i kada je reč o Kosovu i Metohiji, da želimo da svaka naša ambasada, svaki naš konzulat budu i Kancelarija za KiM, koja će doprineti da se istina o teškom položaju našeg naroda na Kosovu i Metohiji i represija Kurtijevog režima čuje što dalje. Hvala. Starčević. Izvolite. **Života Starčević** Složićete se sa mnom da je pravovremeno i kvalitetno informisanje naših poljoprivrednih proizvođača veoma važno i u tom smislu predlažem da ovakvi dogovori, kao što je bio 18. jula, malo jače se medijski promovišu i na neki drugi, ili da se nađe bilo koji drugi način da dođe do poljoprivrednih proizvođača, jer nisu svi poljoprivredni proizvođači članovi tih udruženja. To je jedan konstruktivan predlog.Što se tiče saradnje sa Egiptom, gospodine Martinoviću nije u pitanju samo izvoz poljoprivrednih proizvoda, mi smo Dragan Marković Palma, je u vreme ministra Nedimovića, vodio kod ministra jednog od najjačih privrednika u Egiptu Ajmana Gamila, koji je bio zainteresovan, recimo da, napravi ovde, investira i da napravi postrojenje koje prerađuje kukuruz u nekih 60 različitih proizvoda, koje bi kasnije plasirali na arapsko tržište i mogućnosti su svakako velike.Hteo sam da postavim pitanje ministarki prosvete gospođi Đukić Dejanović, naime ovih dana u Narodnoj skupštini Republike Srbije, raspravljamo o deklaraciji Svesrpskog sabora i u toj deklaraciji u članu 31. Svesrpski sabor naglašava ujedinjujući značaj srpskog jezika i ćiriličnog pisma, kao stubova srpske kulture i nauke, ali i nacionalnog identiteta. U članu 32. Svesrpski sabor predlaže mere u cilju očuvanja i negovanja srpske kulture i srpskog nacionalnog identiteta,u tom smislu organizovanje i sprovođenje jedinstvenih, posebno standardizovanih programa učenja srpskog jezika ćiriličnog pisma, srpske književnosti kulture i istorije, daje se podrška osnivanju i izgradnji i obnovi i održavanju predškolskih i školskih srednješkolskih ustanova i ustanova kultura, kao i osnivanje obnova izučavanja srbistike na visoko školskim ustanovama U članu 48. deklaracije Svesrpski sabor traži zajednički rad u cilju unapređenja koordinisanog nastupa, okupljanju i angažovanju srpske dijaspore u svetu.Poštovana ministarko, sve ovo su delokruzi rada Ministarstva prosvete Republike Srbije i ono što želim da vas pitam, kakav je rad Ministarstva prosvete sa našom dijasporom. Interesuje me, postavljam pitanje kakva je mreža dopunskih škola u inostranstvu, u koliko država postoje dopunske škole, da li Ministarstvo prosvete radi na širenju mreže dopunskih škola, koliko učenika pohađa naše škole u inostranstvu i koliko grupa i koliko nastavnika je angažovano na tom poslu.Hteo bih da postavim, pošto je nama zaista važno iz JS, ali mislim i svima iz vladajuće koalicije, i smatramo važnim državnim pitanjima a to je borba protiv bele kuge, odnsono naše demografsko pitanje, izmena zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i šta će te izmene podrazumevati i kakav će bit iznos roditeljskog dodatka, jer prosto možemo reći da u delu srpskih medija sprovodi se kampanja kako bi se bacila senka na činjenicu da će Srbija imati najveći roditeljski dodatak na Balkanu? Hvala. Hvala vam.Reč ima ministar Slavica Đukić Dejanović.Izvolite. da pitate i da na pravi način govorimo i o tako značajnoj temi kao što je Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja i te kako u članovima 31, 41. i 48. tretira pitanje obrazovanja i zapravo delimično se dotiče svih onih aspekata o kojima ste razmišljali kada ste postavili pitanje.Ja Mi radimo na povećanju broja škola u kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu i naš zajednički zadatak, pored širenja mreže škola, je i racionalizacija svih onih aktivnosti koje su usmerene na razvijanje svesti o nacionalnom i i kulturnom identitetu i osećanju pripadnosti Republici Srbiji.Vaše konkretno pitanje je bilo u koliko to država mi danas imamo takozvane dopunske škole gde se zapravo nastava odvija na srpskom jeziku - u 22,

i saradnji predstavnicima Ministarstava spoljnih poslova, našim konzularno-diplomatskim predstavnicima. Veliku zahvalnost dugujemo našim udruženjima.Srpska pravoslavna crkva takođe učestvuje u ovim aktivnostima i veliki broj renomiranih individualaca daje ogromnu podršku ogromnu podršku ovom procesu.Mi smo samo tokom 2023/2024 godine formirali nove grupe učenika u Americi, Kairu, Islandu i Češkoj.U ovom momentu 9.162 dece uči na srpskom jeziku, 134 nastavnika realizuje vaspitno-obrazovne programe, a pomenute 2017/2018 školske godine taj broj je iznosio 4.120 učenika i bilo je 47 nastavnika.Još samo jedna napomena. Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvo spoljnih poslova upravo ima trodnevni tečaj za nastavnike koji se pripremaju da u sklopu poznate metodologije, a uz inovativne sugestije daju najviše što mogu kako bi ishodi učenja bili na

predsednice Skupštine, poštovani predsedniče Vlade, uvaženi narodni poslanici, zadovoljstvo mi je što prvi put kao ministar Vlade Republike Srbije imam priliku da podnesem jedan vid raporta i izveštaja Narodnoj skupštini kao domu koji treba da vrši kontrolu nad radom izvršne narodnom poslaniku Starčeviću što je pokazao interesovanje za izmene zakona koje, po mom skromnom sudu, predstavljaju izmenu u opštem interesu, izmene u interesu svih majki, svih očeva i sve dece u

a cilj izmena koje predlažemo jeste povećanje roditeljskog dodatka.Zadovoljstvo mi je da vas obavestim da smo danas u Kruševcu imali još jedan u nizu okruglih stolova u okviru javne rasprave koja je u toku do 6. avgusta i naša ideja je da proces izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom bude u potpunosti transparentan i mi pozivamo sve društvene subjekte, sve zainteresovane ljude da se uključe u javnu raspravu, da daju svoje mišljenje, da daju svoje predloge, na kraju krajeva, upute i kritiku kako bismo zajedničkim snagama proizveli najbolju moguću verziju izmena zakona koja bi se našla ovde vrlo brzo, verujem, u Domu Narodne skupštine.Zahvaljujem ovom prilikom važim državnim adresama koje su podržale ovu inicijativu. Najpre zahvaljujem predsedniku Republike Srbije koji je podstakao svojom najavom podizanje roditeljskog dodatka, zahvaljujem predsedniku Vlade što je prepoznao i razumeo koliko je važno da ovakvim podsticajima radimo na rešavanju najvećeg i gorućeg problema sa kojim se naša zemlja suočava, a to jeste problem bele kuge, ali zahvaljujem na razumevanju i različitim društvenim akterima

a u narednom periodu inicirali smo sastanke i sa predstavnicima svih drugih verskih zajednica koje su priznate ovde u Republici Srbiji zato što smatramo da je ovaj zakon u interesu svih građana i svih porodica.Verujem porodica.Verujem da ćete vi kao narodni poslanici onoga časa kada on bude bio ovde u Narodnoj skupštini prepoznati koliko je značajno da, bez obzira na naše političke razlike, glasamo jednodušno, jednoglasno i da svi podržimo da Srbija bude zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom na Balkanu.Šta će te izmene značiti? Dakle, za rođenje prvog deteta izdvojićemo 500.000 dinara jednokratne novčane pomoći. Dakle, 500.000 dinara jednokratne pomoći po rođenju prvog deteta. Složićemo se da je to zaista značajno veći iznos u odnosu na minuli period.Za drugo dete 600.000 dinara, a za treće dete nismo, iako je prvobitni plan bio da povećanje ide samo za prvo i drugo dete, mi smo zajednički postigli dogovor da izvršimo povećanje roditeljskog dodatka i za treće i za četvrto dete. Izmenama zakona predviđeno je da dodatak za treće dete bude 2.280.000 dinara i za četvrto dete 3.180.000 dinara.Naravno, želim da napomenem da po rođenju drugog i trećeg deteta roditelji ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 135.000 dinara, a da svi roditelji imaju pravo i na paušal za nabavku bebi opreme u iznosi od 7.500 dinara.Ova povećanja su, poštovani građani Srbije i uvaženi narodni poslanici, veoma značajna i veoma velika.Navešću samo primer da trenutno roditeljski dodatak za drugo dete iznosi tri i po prosečne neto zarade u Srbiji, a izmenama zakona taj iznos će se podići na šest prosečnih neto zarada, prema podacima Zavoda za statistiku.Uporednom analizom možemo da zaključimo da država Srbija ima daleko veći roditeljski dodatak nego, na primer, susedna Republika Hrvatska koja kao članica EU, ja vas molim da obratite pažnju na ovaj podatak, jer je Hrvatska zemlja koja se takođe suočava sa problemom bele kuge, za svako novorođeno dete Hrvatska daje svega 309,8 evra, a u Crnoj Gori naknada za novorođeno dete je tri puta manja nego u Hrvatskoj.Vlada Republike Srbije je, kako je navedeno u samom ekspozeu predsednika Vlade, prepoznala izazov bele kuge kao problem sa kojim treba strateški i sistemski da se borimo i naš zadatak je da saradnjom svih resora u Vladi naše zemlje stvorimo ambijent za sigurnost i za bolji status svih naših porodica u Srbiji.Koristim priliku da napomenem da je Ministarstvo za brigu o porodici, u saradnji sa Ministarstvom privrede, pokrenulo značajne aktivnosti

One su ekonomski pokretači značajnih procesa u našoj zemlji i zato nam je cilj da ih ekonomski osnažimo, da ih podržimo, da stanemo iza njih.Takođe ću iskoristiti ovih nekoliko minuta da vam pomenem i da naše ministarstvo kreće sa osnivanjem kancelarija za porodice u lokalnim samoupravama, zato što je cilj da kao tim, kao Vlada Republike Srbije, idemo ka građanima, da budemo dostupni njima, da oni mogu da nas kontaktiraju, ulože primedbe, postave pitanja, da im se nađemo i pomognemo da ostvare svoja prava koja su predviđena različitim projektima i programima, da privredu vratimo porodici i da porodicu vratimo privredi, da porodicu ekonomski osnažimo i da je prepoznamo kao nacionalni interes.Naravno, poštovani narodni poslanici, bilo bi nesavesno sa moje strane, možda neodgovorno, ali u svakom slučaju, nekorektno da se ne oglasim na medijsku hajku koja traje danima i koja se pretvorila u javni linč i lični obračun i sa mnom kao ženom i kao ministarkom u Vladi Republike Srbije.Ali, svu svoju pažnju, trud, ljubav i energiju neću ulagati u to da demantujem pogrešno interpretirane citate, zlonamerno tumačene izjave, niti podrugljive komentare koji imaju za cilj da bace senku na sve ono što Vlada Republike Srbije čini izmenama ovog zakona i podizanjem roditeljskog dodatka. Isključivo ću se posvetiti onom poslu koji mi je poveren, a povereno mi je da brinem o najlepšoj mogućoj temi, o nečemu od čega zavisi budućnost našeg naroda, i ne samo našeg naroda, o nečemu što je temelj našeg društva, o nečemu što suštinski nema alternativu, što je život, što je rađanje, što je budućnost.Verujem da zajedničkim snagama Vlada Republike Srbije može pred pitanjem hoće li nas biti u vremenu koje dolazi da odgovori potvrdno i da kaže – da, borićemo se da nas ima, da se rađamo i da nas bude ovde u našoj zemlji, svoj na svome.Zato će Ministarstvo za brigu o porodici brinuti o svim porodicama i svu svoju energiju i pažnju usmeravam isključivo ka tome, naravno, pozivajući sve medijske adrese da pokažu minimum korektnosti u izveštavanju o ovako značajnoj temi, jer smatram da svi treba da se potrudimo da do građana dođe informacija da će Srbija biti zemlja, nakon izmena ovog zakona, sa najvećim roditeljskim dodatkom. To je jedna lepa vest i ja vam se zahvaljujem što ste dali priliku da to još jednom podelimo sa građanima Srbije, sa svim majkama i očevima.Hvala vam. Živela Srbija i živele sve naše porodice! Ministre Vulin, nemamo vremena, osim ako nećete minut, zato što želim da narodni poslanik zaključi sa svojih dva Izvinite, poslaniče, rođen u Austriji, u mladosti živeo u Francuskoj, završio karijeru na nemačkom dvoru, je svojevremeno rekao – važno je da jedan narod, kroz sve vekove brojnih iskušenja, zadrži svoj urođeni temperament i svoju tradicionalnu simboliku. Srbi su, kao malo ko u ovom delu Evrope, u tome uspeli.Ako smo uspeli da zadržimo svoj identitet pod otomanskom imperijom, ako smo uspeli da sačuvamo svoj identitet pod Austrougarskim carstvom, ako smo uspeli u toku dva svetska rata, u komunizmu, mislim da mi danas imamo obavezu, danas kada globalizam uništava sve što ima prefiks tradicionalno i nacionalno svuda u svetu, da ostanemo dosledni sebi i da vodimo računa o identitetskim pitanjima i da o tome vodimo računa ne samo u Srbiji, ne samo u Republici Srpskoj, već svuda u svetu gde žive Srbi, kako nam se ne bi desilo da neka druga ili treća generacija naših sunarodnika u dijaspori zaboravi da govori srpski jezik, da ne zna da čita ćirilicu ili da ne zna ništa o našoj istoriji, kulturi ili tradiciji.Kada nam je jedan velikan poput Franc Lista, a namerno sam rekao da je poreklom Mađar, da je živeo u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, kad nam on oda takvo priznanje, onda to mora biti naš zavet za budućnost i to je obaveza svih nas.Jedinstvena Srbija zato podržava Svesrpsku deklaraciju, podržava aktuelnu politiku države Srbije i vaš rad u Ministarstvu prosvete, gospođo Slavice Đukić Dejanović.Ono što je poenta je da Srbin bude Srbin gde god se nalazio, jer je to naš zavet. Hvala. Hvala vam.Nastavak sednice je u ponedeljak u 10.00 časova.Hvala vam.